narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 71 narodni poslanik.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom momentu 134 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Dragan M. Marković, Đuro Perić i dr Vesna Ivković.Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 10. do 18. dnevnog

izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija, Tatjana Lagumdžija, izborni član Državnog veća tužilaca i Nataša Đelić, šef Odseka za statusna pitanja, sudija Visokog saveta sudstva.Saglasno sudstva.Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 10. do 18. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas, ono što svi znate da ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se to vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova te grupe.Molim grupe.Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički jedinstveni pretres po

gosti.Danas imamo tri tačke dnevnog reda koje se odnose na instituciju koja je Republička komisija za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki i izbor za predsednika i jednog člana Komisije. Mi smo imali pre dve nedelje, ako se sećate, raspravu o Izveštaju o radu za prošlu godinu ove institucije i tu smo naveli koji su sve rezultati postignuti kada je u pitanju ova Komisija.Prema članu 189. Zakona o javnim nabavkama stav 2. predsednika Komisije i člana Komisije za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki bira Narodna skupština Republike Srbije, a na predlog nadležnog odbora, a na osnovu sprovedenog konkursa. Na nama je bilo da na drugoj sednici odbora raspišemo konkurs u dogledno vreme, pre isteka mandata predsednika da bi obezbedili pravni sled, odnosno kontinuitet za vršenje ove funkcije iz prostog razloga što funkcionisanje ove Komisije se sastoji od devet članova u tri različita veća koji odlučuju o svim predmetima po drugostepenoj žalbi u postupcima javnih nabavki, kada su u pitanju zaštita prava ponuđača.Da ne bi blokirali kao parlament rad ove Komisije i ovog državnog organa u obavezi smo bili da kada kada dođe do prestanka te funkcije da odmah nakon toga obezbedimo kontinuitet i izbor sledeće, odnosno mandat predsedniku Komisije ističe 18. decembra, ali smo mi sve radnje za izbor novog predsednika preuzeli mnogo ranije, na drugoj sednici Odbora još 28. oktobra doneli odluku za pokretanje ovog postupka, raspisali konkurs i odmah smo formirali i radnu grupu od tri poslanika koji će pregledati kompletnu dokumentaciju i reći da li je u skladu sa zakonom predata ta dokumentacija.Tridesetog oktobra na sajtu Skupštine, a i u dnevnom listu „Politika“ je raspisan konkurs. Tu su navedeni uslovi koji su definisani članom 191. stav 1. Zakona o javnim nabavkama za predsednika, a stav 3. za člana zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki. Tu su se javili na konkurs. Konkurs je trajao 20 dana. Javio se jedan kandidat za predsednika i tri kandidata za jednog člana Komisije za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki.Naš zadatak je bio da da obavimo razgovor sa svim kandidatima i nakon toga da Odbor donese odluku i predloži plenumu danas kandidate za ovu funkciju. Na 12. sednici Odbora koja je bila 10. decembra imali smo razgovor sa kandidatima. Pošto smo razmatrali samo jednu prijavu za kandidata za predsednika Komisije. To je bila Hana Hukić.Ona je dosadašnji predsednik Komisije. Imali smo prilike da čujemo koji su to rezultati koji su postignuti uopšte kada pričamo o prethodnom njenom Treba reći da je u skladu sa svim zakonskim zahtevima predata kompletna dokumentacija, da je od 2013. godine radila u Komisiji, a od 2015. godine je na čelu ove Komisije.Podsetiću vas da u prošlom sazivu dok nismo doneli nov Zakon o javnim nabavkama, ova komisija se birala na osnovu testiranja koje je sprovodio Odbor i reći ću vam da, pošto je po starom zakonu izabran predsednik, da je Hana i tada položila i dostigla određeni prag znanja, kada je u pitanju uopšte to testiranje.Testiranje je bilo u skladu sa procedurama koje je Odbor propisao, gde su se pitanja izvlačila neposredno pre samog polaganja.Ono što je za nas najznačajnije, to su rezultati koje je ova Komisija postigla za sav ovaj period. Mi smo imali prilike da čujemo za prethodnu godinu da je čak Evropska komisija poslala svoje stručnjake iz ove oblasti da izvrše analizu u procenu efekata sistema kontrole kontrole javnih nabavki u Srbiji, a posebno za određene oblasti koje nazivaju osetljive, kao što su zdravstvo, kao što je rad sa posebnim kategorijama i to je ono što mislim da je negde kvalifikovalo i pokazalo da je period rešavanja po predmetima koji se nalaze u ovoj Komisiji se gotovo duplo smanjio. Iznosio je preko 50 dana, a sada iznosi u proseku 28 dana rešavanje predmeta.Kada govorimo o predsednici koja je kandidat za predsednika Komisije, za nas je od velikog značaja što se na taj konkurs niko drugo nije ni javio. Zato što je očito opšte poznato u ovoj branši da neko ko zaista dobro vodo ovu Komisiju nije hteo da se javi, da ne bi konkurisao nekome ko zaista ima dobre rezultate iza sebe.Na kraju krajeva i saradnici sa kojima radi u ovoj Komisiji su pokazali visok stepen profesionalnosti, a kada govorimo o predlogu za članove Komisije,

Javio se dosadašnji član koji je do sada vršio funkciju i imao izbor. To je Jasmina Milenković koja je takođe u Komisiji od 2014. godine, koja je takođe 2016. godine kada je prvi put izabrana, polagala taj test, prošla testiranje koje smo dali kao Odbor.Bila je izvestilac u preko 1.200 predmeta. Učestvovala je u Poglavlju 5. za pregovore koje se odnose na javne nabavke, učestvovala je u izradi Zakona o javnim nabavkama u radnoj grupi koje je i ministarstvo, zajedno sa Komisijom, to radilo. Ono što treba reći to je da zaista je pokazala jedan visok stepen efektivnosti na svom poslu.Kada pričamo o druga dva kandidata, i oni takođe potiču iz službe Takođe se bave ovim poslom, ali smo rekli i na samom Odboru da s obzirom da vrlo često ističe mandat pojedinim kandidatima, znači nisu svi u isto vreme izabrani, da to jednostavno ih ne demorališe da se sledeći put jave na konkurse, s obzirom da se vrlo često menjaju i kandidati, jer ih ima jako puno.S druge strane, nama je jako važno da ova Komisija radi u svom punom kapacitetu, kada je u pitanju izbor ovih članova, zato što jedno Veće ima tri člana. Ukoliko je ono nepotpuno u svom sastavu onda jednostavno se odugovlači uopšte taj period za donošenje odluka, kada su u pitanju predmeti za zaštitu ponuđača.Tako da je predlog Odbora za izbor Republičke komisije za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki kada je u pitanju predsednik Odbora Hana Hukić, a kada je u pitanju član Jasmina Jasmina Milenković. Hvala. Dobro.Još nismo prešli na ovlašćene u ime grupe, sad govorimo o predlagačima. Tu mislim na Aleksandru Tomić, Vladimira Đukanovića i Aleksandra Pantića.Naravno, Aleksandra Pantića.Naravno, već sam rekao Tatjana Lagundžija, izborni član Državnog veća tužilaca i Aleksandar Pantić, izborni član Visokog saveta sudstva, iz reda sudija.Da li neko od vas možda želi reč?

i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pred nama su danas na dnevnom redu kadrovska rešenja, odnosno Predlog odluke o izboru predsednika i jednog člana Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavke, kao i Predlog odluke o izboru članova Državnog veća tužilaca, Predlog odluka o izboru članova Visokog saveta sudstva, Predlog odluke o izboru predsednika sudova.Imajući u vidu da predsedniku i članu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki mandat ističe 18. decembra 2020. godine nadležni Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava utvrdio je Predlog odluke o izboru predsednika i jednog člana Komisije. Naravno, Narodna skupština je ta koja bira i razrešava članove Republičke komisije.Ono što može da se konstatuje u vezi samog rada Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki jeste da su uspeli da unaprede stanje u ovim postupcima i da smo u prethodnom periodu ostvarili značajan napredak u ovoj oblasti. To se posebno videlo u okolnostima koje su nastale 2020. godine.Republička komisija je nastavila pozitivan trend skraćivanja rokova odlučivanja u postupcima i stvaranja dobrih uslova za efikasnije sprovođenje javnih nabavki.Zadatak nabavki.Zadatak same Komisije kao nezavisnog tela u narednom periodu biće da se formira još sigurnije pravno okruženje za sve privredne subjekte i efektivan sistem zaštite prava u postupku javnih nabavki, kao i stvaranje sigurnog pravnog okruženja za naručioce zarad efikasnijeg vođenje postupka.Ono što je takođe potrebno istaći jeste da su, dakle, eksperti Evropske komisije 2019. godine zaista visokom ocenom ocenili rad ove Republičke komisije, posebno u sektorima zdravstva i građevinarstva, odnosno kako oni to karakterišu ranjivim oblastima. To je u stvari najbolji pokazatelj da ova Komisija radi efikasno.Srpska napredna stranke sve što radi u Srbiji, radi za dobrobit građana Republike Srbije. Republika Srbija u postupku javnih nabavki ima rešena prava i obaveze privrede i države, kao što je to rešeno u zemljama EU. Postupak je unapređen, vidljiviji, transparentniji svim subjektima koji u postupcima učestvuju.Danas, za razliku od perioda do 2012. godine, živimo u zemlji u kojoj su svi pred zakonom jednaki, a ne neki povlašćeni. Ono što je svakako jedan od zadataka ove komisije i svih nas jeste potpuno iskorenjivanje korupcije u postupcima javnih nabavki, pravna zaštita i efikasan pravni mehanizam kako bi ponuđači imali poverenje u pravni sistem i u sistem postupaka javnih nabavki.Takođe, nabavki.Takođe, važno je da se poseban akcenat stavi na preventivno delovanje kako ne bi dolazilo do zloupotreba diskrecionih ovlašćenja i trgovine uticajem, jer je do takvih zloupotreba dolazilo baš u periodu između 2000. i 2012. godine, kako ne bismo došli u situaciju da pojedini političari steknu bogatstvo u iznosu od više od pola milijardi evra na račun građana Srbije i na štetu budžeta Republike Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, konačni cilj jeste dobra primena zakona i zaštita državnog budžeta i dobro je da je Ministarstvo finansija Republike Srbije procenilo dobro značaj i ulogu Republičke komisije i da je Republička komisija uzela aktivno učešće u izradi Predloga zakona o budžetu za 2021. godinu.Poštovani narodni poslanici, efikasan sistem sprečavanja zloupotreba u postupcima javnih nabavki do 2012. godine gotovo da uopšte nije postojao.

Novi Zakon o javnim nabavkama, koji je u primeni od 1. jula 2020. godine još više je popravio stanje u ovoj oblasti i uskladio je domaću zakonsku regulativu sa regulativom EU sa ciljem sa ciljem jasnijeg postupka javne nabavke, uz smanjenje administrativnog tereta za privredne subjekte i kroz sprovođenje elektronske komunikacije u duhu sveobuhvatnog procesa digitalizacije u Srbiji što je svima olakšalo posao u postupcima javnih nabavki, posebno u situaciji kada smo se suočili sa posledicama prouzrokovanim virusom Kovida 19.Kroz donošenje i primenu dobrih zakona, ostvaruje se napredak u svim sferama društvenog života i svakako i u oblasti koja se odnosi na pitanja zaštite prava u postupcima javnih nabavki. Mi smo do 2012. godine imali najveću korupciju u državi upravo kroz postupke javnih nabavki i od strane pripadnika bivšeg režima, i upravo su javne nabavke koristili da očerupaju državni budžet i da uzimaju novac građana Srbije.Mislim Srbije.Mislim da bi bilo dobro da se prisetimo kako su ti postupci izgledali do 2012. godine, pre svega da bi građani mogli da izvuku zaključke kako su to radili oni koji su ovom zemljom upravljali u periodu od 2000. do 2012. godine i kako su uništavali ekonomiju ove zemlje. Mada, zaista je teško otkriti sve malverzacije pripadnika bivšeg režima u postupcima javnih nabavki, jer su u periodu između 2000. i 2012. godine javne nabavke, kao kao i svi njihovi ugovori, poslovi, bili tajna, a državne tajne su bile javne.Zato smo mi tu da građanima kažemo istinu, kako bi građani Srbije znali ko to ponovo pretenduje da uzima novac iz budžeta.

koje su mu doprinele da se njegovi prihodi stostruko uvećaju od trenutka od kada je ušao u politiku.Ne zaostaju za njim ni drugi političari koji su pod njegovom kontrolom i uticajem. Tu pre svega mislim na Marka Bastaća, bivšeg predsednika opštine Stari Grad, to je onaj poštovani građani Srbije, kome je njegov kum oteo kovertu od reketa za nelegalnu gradnju na Starom Gradu.Njima je, dakle, politika samo sredstvo za povećanje ličnog bogatstva.Godine 2011, pokojna Verica Barać je ukazala i dokazala sistemske pljačke u postupcima javnih nabavki i dokazala da se gotovo svaki četvrti dinar iz postupaka javnih nabavki slivao u džepove Dragana Đilasa i u u tajkunski biznis strukture političke stranke koja se tada zvala Demokratska stranka. Godišnje je samo po osnovu provizije odlazilo oko milijardu evra novca građana Srbije.Svi

To rade i danas, samo drugačijim metodama, tako što kradu državne tajne i te državne tajne prodaju bugarskim novinarima, kako bi zaradili nešto novca i kako bi uništili srpsku namensku industriju i srpska preduzeća,

pa je kao čelik poskupeo, pa je nakon toga ta vrednost dostigla 161 milion evra, a na kraju je taj most građane Srbije koštao ukupno 450 miliona evra. Nije čudno zašto je to tako funkcionisalo, jer su firmama u inostranstvu kroz jednu transakciju uplaćivali 2,5 miliona evra, i to firmama koje se bave prodajom brodova, a da pri tom ni Grad Beograd ni država Srbija u tom trenutku nisu otkupili nijedan brod, a te firme nisu mogle uopšte da učestvuju u građevinskim poslovima koji se odnose na most na Adi.Svi se sećamo afere nabavke podzemnih kontejnera koja je građane Beograda koštala šest miliona evra i koji, takođe, nikad nisu bili u funkciji.

imamo aferu za rekonstrukciju Bulevara, gde pobeđuju firme koje imaju mesec dana poslovanja i kapital od 500 evra. To im nije bilo dosta, već su sa tom praksom nastavili i posle 2012. godine, tamo gde su kršili zakon, a to je, kako sam naveo, opština Stari Grad, i to se događalo kroz političko delovanje Marka Bastaća.Klasičan primer zloupotreba i sumnjivih nabavki u toj opštini oslikan je kroz zloupotrebu imovine Sportskog centra „Milan Gale Muškatirović“, kada je založena imovina bazena, koji nije opštinska svojina, radi dobijanja kredita od 50 miliona, kojim je trebalo da se otplati dug. Novac je potrošen na nešto drugo i Bastać je očigledno išao putem svog šefa. To su, bez sumnje, nastavili da rade i dalje. To su radili od 2016. do 2020. godine, kada su iz te opštine uspeli da ispumpaju gotovo 1,7 miliona evra kako bi platili svoje političke aktiviste, upravo one koji su u julu mesecu jurišali na Narodnu skupštinu Republike Srbije i pokušali da nasiljem dođu na vlast. To vam najbolje, poštovani građani Srbije, oslikava kako oni doživljavaju demokratiju, institucije, imovinu i državna sredstva Srbije.Gospodo Srbije.Gospodo narodni poslanici, pitam se šta bi danas radili sa novcem građana Srbije iz državnog budžeta, kada nekadašnji Đilasov direktor Branko Janković Agencije za javne nabavke grada Beograda krade krem bananice na benzinskoj pumpi, što su zabeležile sigurnosne kamere? Zamislite šta sve sigurnosne kamere nisu uspele da zabeleže do 2012. godine. Ne smem ni da pomislim šta bi radili sa novcem iz budžeta kada bi bili na funkciji i kada bi koristili svoja ovlašćenja.Novac koji je vođa propalog saveza prisvojio za sebe rezultirao je sa 619 miliona evra za samo jednog političara. Zamislite, poštovani građani Srbije, koliko je to novca i koliko je bolnica moglo da se izgradi i opremi za taj novac, kada smo mi za svega četiri meseca izgradili dve potpuno nove kovid bolnice u Batajnici i u Kruševcu za 90 miliona evra.Zato pozivam građane Srbije da realno sagledaju stvari i da ne zaboravljaju one koji su Srbiju bacili na kolena i koji sada hoće da se nasiljem vrate na vlast. Iskreno se radujemo primeni Zakona o poreklu imovine političara, jer će moći da se ispita kako su stekli svoje bogatstvo.O njihovim aferama možemo još mnogo da govorimo, ali hoću da im poručim sa ovog mesta, bez obzira na konstantne napade koji su upućeni ka narodnim poslanicima SNS u Narodnoj skupštini, a to je da ćemo zbog istine i zbog građana Srbije uvek da postavljamo pitanje - kako je svoj prvi milion zaradio gospodin Dragan Đilas?Naime, Đilas insistira na tome da dok je bio vlasti nije uvećao svoje bogatstvo, već da je to plod i posledica njegovih menadžerskih sposobnosti i da to nema apsolutno nikakve veze sa funkcijama državne vlasti i moći. Najbolji argument protiv njegovih tvrdi jesu reči samog Dragana Đilasa. Tokom vanredne izborne skupštine DS 2012. godine, rekao je – ljudi su napravili puno para tako što se uvek u lancu nađe neka državna firma ili državni budžet na koji se ljudi nakače i tu se pravi najveća zarada. Ili, prema rečima njegovog doskorašnjeg političkog saveznika Vuka Jeremića, 18. februara 2013. godine, prilikom gostovanja na televiziji „Prva“, gde je naglasio da je poslovna imperija Dragana Đilasa od trenutka kada je ušao u politiku samo rasla, a da se DS smanjivala.On, dakle, tvrdi da je novac zaradio u Češkoj. Međutim, zvanične institucije češke države tvrde drugačije. Prema njihovim navodima, do 2003. godine kompanije koje su u vlasništvu Dragana Đilasa prihodovale su 80 hiljada evra, nakon čega su ugašene zbog netransparentnog poslovanja, ali od 2004. godine njegovo bogatstvo eksponencijalno raste. U tom delu ključna je bila saradnja sa RTS i izdavanje reklamnog prostora prostora na toj televiziji preko njegovih marketinških agencija. Dakle, Dragan Đilas u politiku nije ušao kao bogat čovek, ali jedno je sigurno, u jednom trenutku iz politike kao enormno bogat čovek izlazi.Onda, kada je SNS sprovela reforme fiskalne konsolidacije, kada smo sproveli ekonomske reforme, kada smo obezbedili suficit u budžetu četiri godine za redom, onda hajde da se ponovo vratim u politiku i hajde da ponovo bacimo na kolena i da Srbiju ekonomski i politički uništimo.Sam Dragan Đilas je davao kontradiktorne izjave u vezi toga koliko je njegova politička moć uticala na sticanje njegovog bogatstva. Čas insistira na tome da

ili u emisiji „Poligraf“, 3. oktobra 2005. godine, gde je potvrdio i rekao: „Na svu sreću, moje kompanije od svih firmi sa kojima sarađuju, samo je jedna državna, a sve ostalo su privatne“.Zato je važno da pokažemo građanima Srbije kako je izgledalo političko delovanje onih koji su neodgovorno vršili vlast od 2000. do 2012. godine i da ne nasedaju na laži perjanica drugosrbijanske lažne elite pred naredne izbore. Kakve su ti njegove menadžerske sposobnosti kada je uspeo da zaduži grad Beograd 2012. godine za milijardu i 200 miliona evra? Očigledno nikakve kada je u pitanju interes građana Srbije i Beograda.

se tiče današnje teme o izboru predsednika i člana Republičke komisije za zaštitu prava u procesu javnih nabavki, i time ću završiti svoje današnje izlaganje, neophodno je da Republička komisija obavlja što efikasniji deo posla i za to će uvek imati podršku Narodne skupštine Republike Srbije. Mislim da smo jedna od retkih država gde ta komisija ima apsolutnu nezavisnost u radu i gde ta komisija za svoj rad odgovara nikom drugom do Narodnoj skupštini.

smo u prethodnom periodu imali prilike da vidimo katastrofalne posledice reformi pravosuđa iz 2009. godine. Na isti način kako su pripadnici bivšeg režima

Na kraju su građani takve postupke kaznili na izborima.Srpska napredna stranka nastavlja reforme u svim oblastima, i u sektoru pravosuđa, za dobrobit građana Srbije i to ćemo nastaviti da činimo i u narednom periodu.U

jer se kraj taj rad, trud i odgovornost tima SNS obezbeđuju veće plate, veće penzije, nove škole, nove bolnice, novi auto-putevi. Jednom rečju, tamo gde je politika SNS i predsednika Aleksandra Vučića, tamo ima sreće za građane Srbije, a tamo gde je politika onih na koje uporno podsećamo i na koje ćemo uporno podsećati kako se ne bi vratili u još goroj formi, tamo nema sreće za građane Srbije.Imajući Srbije.Imajući u vidu navedeno, pozivam kolege narodne poslanike da podrže ove predloge. Zahvaljujem. Hvala.Idemo dalje, ovlašćeni predstavnici, odnosno predsednici poslaničkih grupa.Gospodin Muamer Zukorlić ima reč. Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici Vlade, kolege i koleginice narodni poslanici, kroz iskustvo čovečanstva četiri su institucije ili kategorije koje su predstavljale temelj civiliziranosti jednog društva, jedne zajednice, jedne nacije, odnosno jedne države.Zajednica je mogla ostati bez raznih kategorija i struktura, ali zajednica koja je imala učitelja, zajednica koja je imala sveštenika, zajednica koja je imala lekara i zajednica koja je imala sudiju imale su sigurnost utemeljenja stabilnosti, sigurnosti i imale sud dobar temelj za razvoj pojedinca, porodice i društva u celini.Nakon toliko hiljada godina razvoja ljudske civilizacije možemo utvrditi i konstatovati da i sada i do sada ljudska civilizacija nije uspela da izmisli nešto novo po ovom pitanju, osim pokušaja da se možda verski aspekt odnosno sveštenik izbaci iz nužnosti, ali opet ne kod svih, već kod pojedinih ideoloških orijentacija.Dakle, sudnica, škola, hram i bolnica. To su četiri stuba opstanka, napretka i razvoja svake zajednice, odnosno svakoga društva. Posebno kada nastupe krizna vremena. Jasno se vidi da zapravo ova četiri stuba potvrđuju svoju nužnost, odnosno da se ljudi okreću prema njima.Mi danas imamo, dakle, sudiju, odnosno pravosuđe kao centralnu temu. Svakako da tužioci i tužilaštvo su pomoćni mehanizam, veoma važan ali pomoćni mehanizam sudije odnosno sudnice ili pravosuđa ili uopšte sistema pravde.Čoveku je svojstvena priroda nasilja koja proizilazi iz njegove biološko-životinjske prirode ili dimenzije gramzivosti, jer je čovek sazdan od tri osnovna elementa – biološkog, duhovno-duševnog i mentalnog aspekta. I svakako da blagostanje u tom samom pojedincu ili individui zavisi od toga da li su sva tri elementa u čoveku dobro nahranjena i da li su izbalansirana. Jednako je bitno nahraniti čovekovu materiju, njegovo telo, njegovu biologiju, ali isto tako smo svedoci kada ostane gladna njegova duša, on se pretvara u životinju. Isto tako, svedoci smo da kada čovekov razum nije prosvetljen znanjem, on ostaje primitivnim i ne može služiti svojoj svrsi života, niti individualnoj, niti društvenoj svrsi života.Međutim, ono što nalazimo u biološkom aspektu čoveka jeste njegova srodnost sa životinjom. Tamo Tamo stanuju sve one niskosti čoveka, od pohlepe, požude, potrebe za prisvajanjem tuđega, svega onog što se u duhovnoj terminologiji zove grehom, a u pravnoj što se zove nasiljem i nepravdom. To je realna dimenzija čoveka. Čak i najbolji čovek to u sebi ima. I ne možemo nikada to, niti iz pojedinca, niti iz zajednice, potpuno izbaciti.Dakle, intencija nepravde će uvek postojati.Međutim, ovo što treba da bude ambicija svakog uređenog društva jeste da se nepravda koja se dogodi, bila pojedinačna ili kolektivna, ona ima svoju rampu, svoju prepreku, da postoji neka institucija gde se taj kome je nepravda učinjena može obratiti, gde može može ispraviti tu nepravdu.To je smisao postojanja pravosuđa, to je smisao postojanja principa i sistema pravde. Zato sve aspekte krize koje postoje kod nas, dakle, oni se mogu i sagledavati i, na neki način, tretirati, odnosno lečiti se različitim aspektima. Ali, ukoliko bismo uspeli da ozdravimo sistem pravde i pravosuđa, verujte, preko polovine ili više bismo problema rešili jer bismo imali to gusto sito na kome bismo prosejavali naše probleme, na kome bismo prosejavali sve ono što se dešava, zapravo i proizvodi razne krize i tada bismo mogli imati određeni tvrdi temelj na kome bismo gradili prosperitetno društvo i prosperitetnu zajednicu.Drugim rečima, sve što postoji od pošasti, od nevaljalih pojava, bio sistemski, bio pojedinačnih, sve one proizlaze iz nekog oblika nepravde, bilo da je to nepravda pojedinca prema drugom pojedincu, bilo da je to nepravda grupe prema pojedincu, bilo da je to nepravda sistema prema pojedincu ili pojedinca prema sistemu. Dakle, sve što se dešava od loših pojava je neka vrsta nepravde, odnosno neka vrsta nepoštovanja pravde.Zato, pitanje pravosuđa, a unutar toga i ono što je danas, između ostalog naš posao, imenovanje sudija, odnosno imenovanje kadrova na određenim sudskim pozicija predstavlja jednu od najtežih obaveza nas narodnih poslanika ovde.Verujte, vrlo često imam sukob unutar samog sebe da, prosto, prihvatim tek tako da kažemo - evo, taj je dobar, neko je rekao da je dobar. S druge strane, nemamo ni mehanizme da saznamo kakav je. S treće strane, procedure su birokratski veoma specifične i nemamo mi sada tu neku veliku mogućnost.Mi narodni poslanici smo nekako doterani na kraju ili da prihvatimo ili da odbijemo. Da bismo prihvatili, trebamo imati argumente za to. Da bismo odbili, treba da imamo još jače argumente za to, tako da je to veoma delikatno pitanje.Naravno, ovo što ovog trenutka govorim nema ambiciju da kažem ovoga ćemo odbiti, ovoga ćemo prihvatiti. Ja ću, naravno, preferirati da i ovaj put prihvatimo ono što je prošlo predviđene procedure, ali želim da ukažem i sebi i svima nama koji smo ovde da pitanje pravosuđa, a pre toga fenomenološko pitanje pravde, ne može biti samo proceduralno pitanje.Mi se o ovom pitanju moramo posvetiti temeljitije. Moramo shvatiti da, ukoliko bude naš bude naš ideal pravda, na kraju, na ovom svetu ne postoji apsolutna pravda, na ovom svetu je i najbolja pravda relativna pravde, jer sve što čovek sudi ono je relativno i uvek ima određenu manjkavost, ali koji je najviši stepen kog može jedna ljudska zajednica dostići dostići u pravdi? Najviši stepen koji može ljudska zajednica dostići i postići u pravdi jeste čežnja i želja da se postigne pravda i maksimalni trud da se postigne pravda, a i tada će, naravno, biti određenih propusta.Da sada siđem sa ovog teorijskog aspekta na sami teren. Naravno da je moje iskustvo vezano za određeni lokalitet, za prostor Novog Pazara i Sandžaka i zato što sam što sam jedan od onih koji ne žele da govore o stvarima koje ne poznaju, ne želim da olako iznosim optužbe, da olako cenim i kažem teške reči, pogotovo kada su negativne, a bogami ne i pohvalne, ali kada je u pitanju stanje na prostoru Sandžaka, odnosno Novog Pazara, kvalitet pravosuđa se može meriti i pojedinačno, analizom određenih sudija, analizom određenih sudova, što svakako treba činiti. Međutim, najbolji parametar kvaliteta pravosuđa jeste bezbednosno stanje na jednom prostoru.Dakle, imamo, ukoliko pratimo više godina bezbednosno stanje na određenom prostoru, mi ćemo po kvalitetu tog stanja, odnosno po kvalitetu bezbednosti ili, još konkretnije, po sniženom stepenu nepravde ili po postojanju pravde i nepravde i njihovim odnosima, oceniti kvalitet tog pravosuđa. To je najbolji parametar. Ostali su, kažem, pojedinačni i treba ih analizirati kako se ne bi desilo da jednako posmatramo dobrog i lošeg sudiju.I to je isto tako veliki problem, jer mi imamo čak i u sudovima, gde ima puno loših sudija, takođe, dobrih sudija i onda im ode glas da su sve sudije tamo loše. To je druga vrsta opet nepravde i zato nemamo pravo ni na tu vrstu paušalnosti, ni na tu vrstu površnosti.Jako je važno i među lošom grupom istaći onoga ko je dobar, kao i obrnutom među dobrom grupom istaći onoga ko je loš. Ali, ono što jesu neumitni pokazatelji, da ukoliko imamo nagomilane probleme u pogledu opšte bezbednosti, u pogledu stepena nepravde od drastičnog nasilja do nekih drugih oblika nepravde, onda tada ipak moramo razumeti da se tom prostoru ili institucijama pravde na tom prostoru moramo značajnije posvetiti.Dakle, meni je žao kao čoveku koji dolazi iz Novog Pazara što se moj grad, moj Sandžak i taj deo ove zemlje najčešće u medijima posmatra ili primećuje ili postoji samo kada su u pitanju incidenti i problemi. Jedna pucnjava, druga pucnjava, treća pucnjava.Dakle, da podsetim javnost, Novi Pazar je u XV veku imao više stanovnika nego London. Dakle, ovo je istorijski podatak. Znači, grad koji je u XV veku imao više stanovnika nego London i on predstavlja jedno središte, kulturno civilizacijsko središte. To je bilo raskršće istorijskih puteva, od Dubrovnika prema istoku, od juga prema severu, severa prema jugu, bez obzira što smo jedno vreme izbegle saobraćajnice, ali to je potencijal. Znate i sami šta se tu sve sve prepliće, od nemanjićke Srbije, preko krunisanja kralja Tvrtka bosanskog do preplitanja i ukrštanja i sažimanja, nažalost, ponekad i sudaranja svih mnogih velikih kultura i civilizacija. To zapravo govori koliko je to bitan prostor. On je i dalje bitan. On čak i kada je problematičan, on je bitan, ali je sada pitanje našeg odnosa da li ćemo jedan prostor tretirati kao prostor sudara ili kao prostor susreta.Kakav god pristup napravili, taj prostor sam po sebi nije kriv. Nije do prostora, da li se ljudi sudaraju ili susreću. Ne, prostor je prostor. On može biti geografski, geopolotički, geokulturološki itd, ali je pitanje ljudi da li je to neuralgična tačka, da li je to tačka susreta ili tačka sudara. To je pitanje naših pristupa, da li mi želimo da to bude tačka sudara ili tačka susreta. Nažalost, mi smo decenijama imali pogrešan pristup samom Sandžaku kada je politika u pitanju. Imali smo nekako politike isključivosti. Smatralo se ukoliko nešto dobiju Srbi, ostvare neki svoj cilj, da to apriori mora biti na štetu vršnjaka. Ukoliko nešto dobiju Bošnjaci ili ostvare, to mora biti na štetu Srba.Politike ili - ili su nas uništile, zaustavile. Pojele su nam stotine godina. Treba da stavimo tačku, mi poslanici Stranke pravde i pomirenja se borimo da otvorimo novu stranicu gde ćemo iza nas poslati u prošlost politiku ili - ili, politiku isključivosti, jer i prostorno i kulturološki tu ima mesta za sve koji žive, za Bošnjake, Srbe, Crnogorce, Albance, Rome i sve druge. Dakle, prostor nije tesan ni geografski, ni kulturološki.Tradicionalno kulturološki.Tradicionalno kada gledamo odnos običnih ljudi, on nikada nije bio prostor isključivosti. Nikada to nije bio prostor ili mi ili oni, nego, naprotiv, i mi i oni. Međutim, kad god su se umešale neke tendenciozne politike koje su htele da narod jedan ili drugi koriste za svoje banalne partijske lične interese ili ciljeve. Onda smo imali određena paljenja ili određene negativne tendencije.Prema ukoliko otvorimo jednu takvu novu stranicu gde ćemo imati politiku i jedni i drugi sa jednima i sa drugima baš onako kako je to tradicija Balkana općenito, ali suštinski u kulturološkom smislu, ne politički i vojno. Takva je i tradicija samog Sandžaka i Novog Pazara. Međutim, da bi mi imali mogućnost da takvu politiku primenimo moramo imati, pre svega, sigurnosti u sopstveni kulturološki identitet, jer ukoliko ja imam takvu sigurnost, ja nemam problem da sedim sa drugim, da razgovaram sa njim, da se družim, da razmenjujem svoja kulturološka blaga, ukoliko sam nesiguran, onda ja pokušavam sopstveni subjektivitet i identitet da gradim na negaciji drugog, na eliminaciji drugog, na udaljavanju tog drugog ili eventualno na uzurpaciji tom kontekstu jako je bitno da notiramo šta je to zajedničko među nama. Ja sam u mnogim pokušajima da to uradim našao da je mnogo više tog zajedničkog, nego onog po čemu se razlikujemo, iako to po čemu se razlikujemo uopšte ne smatram manjkavošću, nego smatram nečim što je prirodno Bog dao, stvorio ljude narodima, nacijama i plemenima, ali im dao isto tako da se zapravo dokazuju i takmiče isključivo po plemenitosti i po ljudskosti.Dakle, to što se razlikujemo, treba jedni drugima da poštujemo i treba da pomognemo i da omogućimo, pre svega, kao sistem države da svako to razvija u okviru sopstvenih, duhovnih, etničkih i svih drugih uverenja i posebnosti, ali ono što je zajedničko, i toga je mnogo više, i ono se tiče tiče ovih realnih aspekata života, bilo da je u pitanju sistem pravde, bilo da je u pitanju sistem obrazovanja, bilo da je u pitanju sistem lečenja, bilo da je u pitanju infrastruktura ili privreda. Inače, kada imamo rupu na putu, ta rupa ne zna da li je to srpski točak ili automobil ili bošnjački točak ili automobil, on će biti polomljen.Na ovom polju imam određene pomake i ozbiljne najave vezano za infrastrukturu, i to je nešto što svakako pozdravljamo. Ono što nam kasni jesu investicije, fabrike, a o tome sam već govorio, neću se na to vraćati.Prema tome, u sistemu pravde, ukoliko kriminalci sa namerom likvidacije nekoga, odaberu prostor platoa policijske uprave, draga gospodo, to nije poruka, to nije obična likvidacija usred bijela dana, dakle, to je poruka državi, to je poruka policiji - mi smo sigurni, mi možemo da pucamo ispred policijske uprave zato što ili smo toliko ojačali da je policija za nas i država su jako slabi, što u ovom slučaju nije tačno, već imamo nekoga u toj policiji koji nas štiti, što jeste tačno. To treba da bude briga svih nas i, kada se o ovome govori, ne treba da imamo nikakve partijsko-politikanske razlike ili namere po tom pitanju.Zašto? Zato što taj kriminalac, koji je puca toga dana, dana, u nogu pogodio onoga ko mu je bio cilj da ga likvidira, a u grudi je pogodio ženu, nevinu osobu, koja je prolazila tog trenutka trotoarom.Gospodo, ta žena je mogla biti ko. Taj metak nije pitao da li je ona Bošnjakinja ili Srpkinja, taj metak nije pitao čija je ona sestra, čija je ona majka, mogla je biti bilo koga.Prema tome, ovo je tema koja ne sme ni na koji način biti drugorazredna. Znam da ćemo proceduralno sve ovo završiti, ali mi moramo ove teme usvojiti kao strateške, podići ih iznad partijskog interesa i krenuti zajedno da se konačno obračunamo sa kriminalom i nasiljem, ne da ih ukinemo. Nikad nijedna civilizacija nije uspela ukinuti kriminal, ali se kriminal mora vratiti tamo gde mu je mesto, gde se i jezički terminološki u podzemlje, ispod šahti. Kod nas se kriminal izlio kao fekalija iz šahti i mi moramo sve učiniti, svim sistemskim mehanizmima, pre svega, pravosuđa, tužilaštva, policije da zapravo to zaustavimo. Hvala vam. Zahvaljujem, potpredsedniče Zukorliću.Imamo više prijavljenih u sistemu. Trenutno prednost imaju predstavnici predlagača.Prvo, ispred Odbora za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu, predsednik Odbora Vladimir Đukanović. Zahvaljujem se, predsedavajući.Poštovani članovi VSS, Državnog veća tužilaca, da vas pozdravim. Ja ću malo otvorenije da pričam o ovoj tematici. Možda će me to koštati, možda neće, ali kako god, jer mislim da je veoma važno je veoma važno zato što ovde mora da se malo menja svest ljudi. Mi tu svest koju smo od Broza sebi nametnuli je takva da uvek moramo da slušamo vlast i mene to strašno nervira kada nekada ovako istupam, pa obično politički protivnici, a i mnogi kod nas, što se tiče nekih kolega, pa kažu – to si se ti dogovorio sa Vučićem. Nikada se u životu ni za šta nisam dogovarao sa predsednikom stranke, iako bih ga svakako uvek pitao nekada za neko mišljenje, pošto ga izuzetno uvažavam kao čoveka koji jeste lider ove zemlje, ali ljudi moraju da budu nezavisni i samostalni i da samostalno razmišljaju, a ti koji vas osporavaju što samostalno razmišljate su upravo oni koji su naučili da dobiju mišljenje od nekoga, da im neko servira mišljenje i da tako misle. Nije ni pravosuđe izuzeto od

u ovoj zemlji ne postoji politički pritisak na pravosuđe. To je laž. To je izgovor. Ne postoji. Najveći pritisak na pravosuđe dolazi iz privrednih krugova. To je najveći pritisak koji postoji – tajkuni, raznorazni privrednici koji misle da mogu tek tako da dođu do sudije da im reši problem itd, oni vrše pritisak. To će vam reći sve časne sudije.Politički pritisak, ako postoji, možda na nekom nivou lokalne samouprave, možda neki predsednik opštine da sebi za pravo da može da zove predsednika suda, sudiju itd, ali moram da kažem da cenim jako sudije, evo, kao advokat u svojoj praksi. svojoj praksi. Pošto svaki advokat, složićete se, na suđenju gleda interes svog klijenta i uvek će, naravno, pokušati nešto i mimo procedure, da proba da svom klijentu ide u korist, ali svaki sudija kada vas, što bi narodski rekli, oduva na suđenju, ja cenim tog sudiju, jer ima kičmu, jer ima stav, jer je potpuno nezavistan i svaka mu čast na tome.Iskreno moram da kažem, od kada sam postao član VSS i Državnog veća tužilaca, nema ko me nije zvao te za ovog sudiju, te za onog. Ogovaranja, to je strašno. Podmetanja jedni drugima, to je jezivo, a isto i u advokatskoj praksi. Valjda ljudi misle da imaš politički uticaj, pa ćeš moći da utičeš na sudiju. Ljudi, ja to ne radim, pre bi se ubio nego to da radim i nemojte više nikada da me zovete za tako nešto. Neću to da radim. Ti koji osporavaju kažu – ti ćeš da vršiš politički uticaj. Ne, oni te osporavaju zato što su oni takvi, sebe gledaju u ogledalu, oni su ti koji su vršili politički uticaj na sudove i postavljali sudove po kriterijumu kako im opštinski odbor dostavi

i otvoreno kažem svim svojim kolegama i bilo kome – nemoj da me iko ikada zove za bilo kog sudiju, ne interesuje me. Ja ću vas iz kurtoazije saslušati, ali mi ne pada na pamet da to poslušam, nego ću gledati kakav je taj zaista kandidat, pa ako dobije većinu u VSS, kao ovde što imamo gomilu sudiju, i predsednika sudova, neka bude izabran, ali neću to da radim.Postoji nešto što se zove dostojanstvo. Ako u Ustavu piše da je sudija nezavistan i samostalan, ima tako i da bude. Ako ima stalnost sudijske funkcije, a to sudije moraju da imaju u svojoj glavi. Stalnost sudijske funkcije je veoma važna stvar. Vi kada izaberete tog sudiju gotovo nikad više ne možete da ga smenite, odnosno da ga razrešite, osim ako mu ne istekne radni vek ili ako ga ne uhvatite u krivičnom delu, se obično gleda dostojnost osobe koju birate.Zato je ovo veoma važna stvar. Naše pravosuđe je nažalost dotaklo dno i to upravo zbog ovakvog razmišljanja ljudi i naše javnosti. Naše pravosuđe je danas ubedljivo na najnižem stepenu poverenja, jer će ljudi uvek smatrati, ako imaš vezu, možeš nešto da mi rešiš. Nemojmo to više da radimo.Sudije su 90% čestite, časne i poštene. Ima 1% koji očigledno remeti to sve, ali moramo od ljudi da znamo, i to su ljudi od krvi i mesa, žive u ovom društvu u ovom okruženju. Nemamo pravo da ih tretiramo kao da su gubavi, kao da su ne znam šta i kad god vidimo sudiju pa to je strašno. Nisu oni krivi što možda nekada postoje loši zakoni u smislu procesnih pravila itd, što se odugovlače, nažalost, suđenja.

da se borimo protiv organizovanog kriminala. Slažem se. Moramo da se borimo protiv organizovanog kriminala, ali onda to tužilaštvo zaista mora da prione na posao. Recimo, ja sam veliki pristalica da se ono policijsko zadržavanja sa 48 sati produži na 72 časa. Nadam se da će se to jednom usvojiti, jer taj jedan dan mnogo omogućava i tužiocu, a i policiji da prikupi određene podatke, pa taj koji ode na 72 časa na policijsko zadržavanje ima tri dana da razmisli šta je radio, a ne ovako posle 48 časova, uglavnom bude pušten ili, ako se odredi taj pritvor, pitanje je kako se određuje. Imali smo iks puta slučajeve, pa čak i za pokušaje ubistva, gde posle 10 dana sudija za prethodni postupak kaže – nema indicija da će da ponovi delo i pusti onoga ko je imao pokušaj ubistva. Dešavalo se to ljudi i onda šta ljudi da pomisle – gde je ovde pravda? Znači, to moramo mi da menjamo ovde u Skupštini i tu pravosuđe može da nam pomogne.Ono što želim uvek da istaknem, pravosuđe ne može da bude nezavisno od naroda. To što sada neko traži i vrše se strašni pritisci da isključivo sudije same sebe biraju. Ljudi, to nije normalno.Svakako da nezavisnost i samostalnost mora da postoji, ali ne možete da budete odvojeni od naroda. Šta ćemo da imamo, kastu od 10 ljudi koji će da bira sudije? Pa ti će da budu najbogatiji u državi onda jer će da odlučuju o tome ko će da vam bude sudija, a onda sudovi nikom živom neće odgovarati i sada imamo taj problem.Ja sam inače veliki protivnik ovog izbora na prvi mandat, to treba ukinuti, ako u Ustavu piše da imaš stalno sudijske funkcije, kakva provera na prvi mandat kad si izabran, onda si sudija i to je to. To se slažem da bi trebalo ukinuti. Nadam se da će ovim ustavnim promenama to da se dogodi, ali ne možemo da sudove odvojimo od naroda, tim pre zato što sud kada donosi presudu, donosi presudu u ime naroda, a jedina veza naroda sa državom je ovaj parlament ovde, zato što narod svoj suverenitet prenosi na poslanike. Pa nemoguće je baš toliko da budete odvojeni od naroda i da kažete „e mi smo sad skroz nezavisni, samostalni“.Ne, to nije nezavisnost i samostalnost. Vi morate da imate neku vezu sa narodom, pa makar preko ove Skupštine. I zato sam veliki protivnik toga da u potpunosti sudije same sebe biraju. To nas dovodi do sudokratije, to nas dovodi do jedne potpune odvojenosti jedne grane vlasti u potpuni neki, kako bih se sad izrazio, to je država u državi, eto u bukvalnom smislu. I naravno da na takvu granu vlasti će onda mnogi drugi vršiti uticaj. Hajte, nemojmo da se zamajavamo i da se zanosimo, pa sad ćemo da budemo naivni da ne vidimo kako raznorazne ambasade ovde pokušavaju da vrše uticaj na naše sudove. sudove. Organizuju se seminari, pa odjednom neko oprema naše sudove, recimo USAID ili već neko. Nemojte mi reći da oni to rade zato što mnogo vole naše pravosuđe i žele da pomognu, pa nismo naivni toliko.Naravno da se uticajem na sud od strane tih ambasada zapravo suštinski vrši kontrola države i kada biste imali apsolutno izdvojenost jedne grane vlasti od države, pa mi ćemo onda dobiti da ta grana vlasti radi za neke druge vlade, a da suštinski za svoju državu ne radi, zato što ćete uvek imati strahovit uticaj stranog faktora na tako nešto i to mora da se nekako spreči.Na kraju krajeva, ti što nam sve to traže iz EU, Venecijanske komisije, ja stvarno sve to poštujem, ali oprostite, kako je u vašim zemljama? Da li to može baš u vašoj zemlji tako? Pa, nemojte od Srbije praviti „banana“ državu. Srbija je samostalna nezavisna država. Poštuje evropska pravila, ali kad to bude važilo kod vas onda možemo da pričamo da tako nešto važi i ovde. Ali, pošto to ne važi kod vas i vi to nikada nećete uvesti jer znate dobro čemu to vodi, onda nemojte ni od nas nešto takvo da tražite.Sve u svemu, mi danas ispunjavamo dobar deo kriterijuma za poglavlje. Biramo osamdeset i nešto predsednika sudova. Bogu hvala da će predsednici sudova stupiti na dužnost. Visoki savet sudstva, Državnog veća tužilaca, mi konstatujemo šta su sudije i tužioci birali, koje svoje predstavnike biraju Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, ja to pozdravljam. Ono što sam zgranut, i sad stvarno moram da reagujem, kada je izabran Visoki savet sudstva, jedna politička stranka, koja nam inače priča kako se strašno zalažu za nezavisnost pravosuđa, je dala saopštenje kako je mnogo zadovoljna izborima za Visoki savet sudstva zato što kaže vlast ne može tu da utiče. Pazite vi to, politička stranka, govorim o stranci „Slobode i pravde“, gospodina Dragana Đilasa.Dali su saopštenje, pa ko ste vi da li ste zadovoljni ili niste zadovoljni sa izborom Visokog saveta sudstva? O kojoj vi nezavisnosti onda pravosuđa pričate, ljudi božiji? Pa, šta bi ste vi radili da ste vlast kada sad kao opozicija dajete saopštenje da ste zadovoljni izborom članova Visokog saveta sudstva? Pa to je ljudi nenormalno, to je za svaku osudu, pa to je politički pritisak ako govorimo o političkom pritisku.I umesto to da javnost osudi, ne, mi se ovde bavimo potpuno neverovatnim stvarima. Mi imamo u tim njihovim medijima glorifikovanje neke dvojice sudija za koje zaista nemam ništa protiv. Ja svakog poštujem, svako ima i neki svoj politički stav, ali ako si sudija idi onda budi sudija, ako nećeš da budeš sudija osnuj svoju političku stranku, izađi na izbore i osvoji glasova koliko osvojiš,

ne govorim o ovom Majiću, ja ne znam, da li taj čovek ikada piše neku presudu, šta radi taj, osim što se bavi politikom i ne znam, piše knjige? Ljudi moji, vi ste sudije. Nećete da budete sudije? Napustite tu funkciju, razrešiće vas po vašem zahtevu, kako god hoćete, idite bavite se politikom, izađite na izbore. Koliko glasova dobijete – kapa dole, budite u parlamentu, šta god. Ne možete tako da zloupotrebljavate sudijsku funkciju da sa mesta sudije dajete političke izjave. To je van svake pameti. Onda se posle ljutite ako vam neko prigovori i kaže „pa čekajte, vi se bavite politikom a ne vašim poslom“ i onda kažu „to je strašan pritisak na pravosuđe“. Ne, nije nikakav pritisak na pravosuđe. Vi time što to radite, vi vršite pritisak na pravosuđe i takvim pojavama mora jednom da se stane u kraj.Ja molim sudije, sve sudije, ljudi, vi ste nezavisni, vi ste samostalni, radite svoj posao čestito, pošteno, ni po babu ni po stričevima, tužioci takođe. Vi ste samostalni, razlika između samostalnosti i nezavisnosti je prilično prilično velika. Znači, vi ste samostalan organ, radite. Molim vas, evo krenula je borba protiv organizovanog kriminala, ni po babu ni po stričevima. Hapsite za koga god imate sumnju da je negde vršio neka krivična dela. Da li je to deo vlasti neko, da li vam je to rođeni otac, ko god- hapsite. Ova zemlja mora da vidi, da doživi pravdu, jer kriminalci ne mogu da budu na slobodi i ne mogu da vode državu, nego ovde mora da se zna svakako neki red.Naravno, u Danu za glasanje ovo ćemo podržati. Hvala vam.

Lagumdžija** Poštovani predsedavajući Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici,

koji su bili 12. novembra ove godine, a na način i u postupku koji je predviđen Zakonom o DVT, donelo je Odluku o predlogu kandidata za izborne članove DVT iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, te predlaže Narodnoj skupštini da izabere sledeće kandidate.Sa liste Republičkog javnog tužilaštva Branka Stamenkovića, zamenika republičkog javnog tužioca. Sa liste apelacionih javnih tužilaštava, Tužilaštva za organizovani kriminal i Tužilaštva za ratne zločine Milana Tkalca, u vreme donošenja Odluke DVT apelacionog javnog tužioca u Novom Sadu.Iz

zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.Biografije svih kandidata nalaze se u vašem poslaničkom materijalu. prilikom ne bih čitala, ali napominjem da se radi o karijernim tužiocima, odnosno zamenicima javnih tužioca, koji uživaju lični i profesionalni ugled u tužilačkoj organizaciji, pa predlažemo da u Danu za glasanje podržite navedene kandidate i izaberete ih za članove DVT iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.Takođe i tačka 18. dnevnog reda odnosi se na DVT, koje predlaže prestanak funkcije našim kolegama i to Nerminu Koškovcu, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, Stanislavu Stankoviću, u Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu, Mihalju Pakaju, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju.Svi tužioci su navršili radni vek i iz tog razloga predlažemo da im prestane funkcija javnog sa datumima navedenim u predlogu naše odluke.Naravno, stojim vam na raspolaganju za sva pitanja vezana za biografije predloženih kandidata za članove DVT iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Zahvaljujem.Reč ima izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija, gospodin Aleksandar Pantić.

koji je podneo Visoki savet sudstva, Predlog odluke za izbor predsednika sudova, koji je Visoki savet sudstva utvrdio na sednici održanoj 8. oktobra 2019. godine i Predlog odluke za izbor predsednika sudova, koji je Visoki savet sudstva utvrdio na sednici održanoj 16. decembra 2000. godine.Prvi, Predlog odluke o izboru izbornih članova VSS je rezultat

VSS.Nakon sprovedenih izbora nije bilo nikakvih primedbi, nikakvih pritužbi kako na sam izborni postupak, tako i na rezultate glasanja. Izbori su protekli sasvim regularno i izbore su posmatrali iz Misije OEBS, Društo sudija, Alumni kluba, Udruženja sudija i tužilaca, Odbora za ljudska prava, pravosudne baze juga, Niša, tako da su izbori bili potpuno transparentni i u prisustvu posmatrača.Nakon sprovedenih izbora, najviše glasova po određenim listama dobili su ovi kandidati koje je Visoki savet sudstva i predložio Narodnoj skupštini, a to su: Zorana Delibašić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, sa izborne liste Vrhovnog kasacionog suda, Privrednog apelacionog suda i Upravnog suda; Marija Aranđelović Juriša, sudija Višeg suda u Beogradu, sa izborne liste viših sudova i privrednih sudova; Snežana Bjelogrlić, sudija Osnovnog suda u Ivanjici, sa liste osnovnih sudova, prekršajnih sudova i Prekršajnog apelacionog suda; Žak Pavlović, sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu, takođe sa liste osnovnih sudova, prekršajnih sudova i Prekršajnog apelacionog suda. To je jedina lista koja daje dva člana u VSS, što je i logično, obzirom na broj tih sudova, znači, osnovnih i prekršajnih i

u materijalu imate i biografije, podatke o predloženim kandidatima, ali isto tako imate i kompletni grafički prikaz rezultata nakon održanih izbora. Znači, tačno se vidi koliko je bilo kandidata za koju izbornu listu, koliko je broj glasova dobio, izraženo kako u broju glasova, tako i u procentima, tako da u materijalu možete jasno da vidite sve podatke i sve rezultate glasanja nakon sprovedenog izbornog procesa, te ja neću vam čitati i time vas opterećivati.To

VSS.Drugi predlog koji je dostavio Visoki savet sudstva odnosi se na Predlog odluke za izbor predsednika sudova. Obzirom da imamo dva predloga odluke za izbor predsednika sudova, ovaj prvi predlog je utvrđen na sednici održanoj 8. oktobra 2019. godine.Znači, godine.Znači, ovaj prvi predlog je dosta davno utvrđen i on se odnosi na oglas koji je Visoki savet sudstva objavio u „Službenom glasniku“ Republike Srbije broj 18/19, od 15. marta 2019. godine i u dnevnom listu „Politika“, od 19. marta 2019. godine.

tako da je konačno ostalo predlog za izbor 38 predsednika osnovnih sudova i 30 predsednika prekršajnih sudova i to su upravo ovi predlozi koji su sada pred vama i koji su konačno

koji je regulisan Zakonom o VSS i koji je zaista zasnovan na objektivnim kriterijumima i daje dovoljno garancije da će biti predloženi zaista oni kandidati koji to i zaslužuju, odnosno da će biti predložen onaj kandidat

Prvo, Komisija pribavlja ocenu rada za svakog kandidata i to od Komisije za sprovođenje postupka vrednovanja rada i utvrđivanje ocena rada sudija i predsednika sudova. Znači, prvo se dobija ocena o vrednovanju njegovog rada za posmatrani period od tri godine. Potom Potom se ocenjuje program rada.Svako od kandidata ko je konkurisao za predsednika suda je dužan da podnese program rada u kome će jasno da objasni probleme u tom sudu za koji konkuriše da bude predsednik, način kako on vidi mogućnost rešavanja tih problema, zatim da iznese svoje ideje za unapređenje rada tog suda. Sve to treba da sadrži jedan program rada kandidata za predsednika suda.

Potom je Komisija obavila razgovor sa svim kandidatima za predsednike sudova. Svim kandidatima su postavljena ista pitanja i na osnovu tih pitanja Komisija utvrđuje motivisanost motivisanost tog kandidata za obavljanje funkcije, njegove organizacione sposobnosti, sposobnosti rukovođenja sudom i jedan opšti utisak kako bi on predstavljao taj sud predstavljao taj sud za koji konkuriše da bude predsednik.Isto, razgovori sa kandidatima za predsednike sudova se takođe ocenjuju na isti način kao i program rada i sada imamo ocenu za program rada, imamo ocenu sa razgovora i te dve ocene se saberu, podele se sa dva i dobije se prosečna ocena. Uvek se zaokružuje na višu ocenu. Ukoliko bude 4,50 biće 5, ukoliko bude 3,50 biće 4. Znači uvek zaokružujemo na višu

svoj deo posla, sastavlja prethodnu listu kandidata u kojoj je sadržana ocena rada kandidata za predsednika suda i završna ocena

Znači, tog suda u kome kandidat konkuriše da bude predsednik.Sudovi dostavljaju svoje mišljenje na osnovu rezultata glasanja na opštoj sednici, znači sve sudije tog suda glasaju za kandidate koji koji su se kandidovali na mesto predsednika tog suda i Visoki savez sudstva dobija to mišljenje sednice svih sudija tog suda. tog suda. Visoki savet sudstva prilikom odlučivanja o kandidatu koji će biti predlog Visokog saveta ima velike argumente i velike elemente da ta odluka ispravna, pravilna i da zaista najbolji kandidat bude predlože. On ima mišljenje kolega tog kandidata koji se predlaže, ima mišljenje kolega o svim kandidatima koji su se kandidovali za mesto predsednika određenog suda ima program rada, vrednovanje programa rada, vrednovanje razgovora sa tim kandidatom i ocenu njegovog rada od strane jedne druge komisije koja se bavi sprovođenjem postupka vrednovanja, tako da Visoki savet sudstva u takvoj situaciji ima sve elemente da donese jednu ispravnu i pravilnu odluku.Nakon provedenog tog i takvog postupka Visoki savet sudstva je na osnovu člana 13. alineja 4) Zakona o Visokom savetu sudstva na sednici održanoj 8. oktobra 2019. godine utvrdio Predlog odluke za izbor predsednika suda i predložio Narodnoj skupštini izbor 68 kandidata. kandidata. Ja ću samo da pročitam biografije njihovih svih kandidata predloženih. Samo ću ukratko da pročitam koji su kandidati i za koje sudove predloženi.Nebojša Colić sudija Osnovnog suda u Aleksincu, predložen za predsednika Osnovnog suda u Aleksincu; Zlatko Jovanović sudija Osnovnog suda u Aranđelovcu, predložen za predsednika Osnovnog suda u Aranđelovcu; Goran Čimburović sudija Osnovnog suda u Bečeju, predložen za predsednika Osnovnog suda u Bečeju, Marina Prvulović sudija osnovnog suda u Boru, predložena za predsednika osnovnog suda u Boru, Renata Pavešković sudija osnovnog suda u Velikoj Plani, predložena za predsednika Osnovnog suda u Velikoj Plani; Nenad Tadić sudija Osnovnog suda u Velikom Gradištu, predložen za predsednika Osnovnog suda u Velikom Gradištu; Cveta Kajević Grubješić sudija Osnovnog suda u Vršcu, predložena za predsednika Osnovnog suda u Vršcu; Dušan Ljutić sudija Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu, predložen za predsednika Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu; Jovan Velisavljević sudija Osnovnog suda u Despotovcu, predložen za predsednika Osnovnog suda u Despotovcu; Biljana Čolić Trajković sudija Osnovnog suda u Zaječaru, predložena za predsednika Osnovnog suda u Zaječaru; Snežana Bjelogrlić sudija Osnovnog suda u Ivanjici, predložena za predsednika Osnovnog suda u Ivanjici.Kod Snežane Bjelogrlić moraću da zastanem i da vam dodatno objašnjenje pružim. Snežanu Bjelogrlić smo prethodno predložili za izbornog člana Visokog saveta sudstva. Kandidat za izbornog člana Visokog saveta sudstva ne može biti predsednik suda, što znači da predsednik suda ne može ni da bude član Visokog Visokog saveta sudstva. S obzirom da je ona predlog Visokog saveta sudstva za izbornog člana Visokog saveta sudstva ona ne može da bude predsednik suda, ne bi mogla da bude predsednik suda, jer predsednik suda ne može da bude član Visokog saveta sudstva. U zakonu jasno stoji da ne može da bude kandidat za člana Visokog saveta sudstva, pa samim time ako ne može da bude kandidat ne može ni da bude izabran, odnosno ne može da bude član Visokog saveta sudstva. Predloženi kandidati za izborne članove Visokog saveta sudstva stupaju na funkciju 5. aprila 2021. godine. godine. Ona u svakom slučaju ne može da bude i predsednik suda i izborni član Visokog saveta sudstva, te da imate tu činjenicu u vidu prilikom odlučivanja o kandidatu Snežani Bjelogrlić sudiji Osnovnog suda u Ivanjici, koja je predložena za predsednika Osnovnog suda u Ivanjici.Znači, u vreme sačinjavanja tog predloga nije ni počeo postupak izbora izbornih članova Visokog saveta sudstva, tako da je to jedna nova okolnost koju ćete vi imati u vidu prilikom odlučivanja o izboru predsednika Osnovnog suda u Ivanjici. bi vi nju izabrali za predsednika, ona bi u svakom slučaju morala da podnese ostavku pre stupanja na funkciju u Visoki savet sudstva, da podnese ostavku na mesto predsednika. To je veoma brzo, 5. aprila

predlog Visokog saveta sudstva je Nataša Ivetić sudija Osnovnog suda u Kikindi, koja se predlaže za predsednika Osnovnog suda u Kikindi; Mirjana Pavlović sudija Osnovnog suda u Knjaževcu, predlaže se za predsednika Osnovnog suda u Knjaževcu; Dragan Dimitrijević sudija Osnovnog suda u Kraljevu, predlaže se za predsednika Osnovnog suda u Kraljevu; Jelica Milanović sudija Osnovnog suda u Kuršumliji, predlaže se za predsednika Osnovnog suda u Kuršumliji; Branko Radosavljević sudija Osnovnog suda u Lazarevcu, predlaže se za predsednika Osnovnog suda u Lazarevcu; Miodrag Janković sudija Osnovnog suda u Leskovcu, predlaže se za predsednika Osnovnog suda u Leskovcu; Milica Todorović sudija Osnovnog suda u Loznici, predlaže se za predsednika Osnovnog suda Loznici; Snežana Panić sudija Osnovnog suda u Mionici, predlaže se za predsednika Osnovnog suda u Mionici; Ljiljana Milojković sudija Osnovnog suda u Negotinu, predlaže se za predsednika Osnovnog suda u Negotinu; Beba Šoškić sudija Osnovnog suda u Obrenovcu, predlaže se za predsednika Osnovnog suda u Obrenovcu; Irena Spasić sudija Osnovnog suda u Paraćinu, predlaže se za izbor predsednika Osnovnog suda u Paraćinu; Bane Marković sudija Osnovnog suda u Petrovcu na Mlavi, predlaže se za izbor predsednika Osnovnog suda u Petrovcu na Mlavi; Jasmina Jovanović sudija Osnovnog suda u Pirotu, predlaže se za izbor predsednika Osnovnog suda u Pirotu; Dobrica Živković sudija Osnovnog suda u Požarevcu, predlaže se za izbor predsednika Osnovnog suda u Požarevcu; Olga Tešović sudija Osnovnog suda u Požegi, predlaže se za izbor predsednika Osnovnog suda u Požegi; Jelica Stanić sudija Osnovnog suda u Priboju, predlaže se za izbor predsednika Osnovnog suda u Priboju; Mileta Bezarević sudija Osnovnog suda u Prijepolju, predlaže se za izbor predsednika Osnovnog suda u Prijepolju; Stojan Srećković sudija Osnovnog suda u Raški, predlaže se za izbor… **Vladimir Orlić** Gospodine Pantiću, izvinite što vas prekidam, samo da vam napomenem da sve to što sada čitate, narodni poslanici imaju u materijalu, tako da nema potrebe da kroz to prolazimo detaljno.Ukoliko vi imate nekih obrazloženja koje narodni poslanici treba da čuju, a ne nalaze se u materijalu koji ste dostavili, ja bih zamolio da nastavimo sa tim.

U redu, ja sam saglasan apsolutno i meni je tako, da kažem, da skratimo.Znači, po ovome imamo 38 predloga za predsednike osnovnih sudova i 30 predloga za predsednike prekršajnih sudova.Na kraju, imamo još jedan predlog Visokog saveta sudstva, to je predlog predsednika sudova

kada je oglašen izbor predsednika za 17 sudova. Postupak utvrđivanja predloga kandidata za ove sudove je isti kao i po prethodnom oglasu, isto se formira, u ovom slučaju se formirane više komisije pošto se radi o sudovima različitih nivoa.Isto je sve, znači pribavljena je ocena rada, ocena sa razgovora, ocena za program rada, pribavljeno mišljenje sednice svih sudija suda za koji se predlaže izbor predsednika i na osnovu toga Visoki savet sudstva je predložio izbor 17 predsednika sudova i od tih 17 predsednika sudova, jedan je predlog kandidata za izbor predsednika Višeg suda u Sremskoj Mitrovici. Tu je predložena Biljana Martinović Begović, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu.Zatim je predložen predsednik Privrednog suda u Nišu, gde je za predsednika predložena Snežana Pantić, sudija Privrednog suda u Nišu i dat je predlog za izbor predsednika još deset osnovnih i pet prekršajnih sudova.Znači, po tom oglasu, Visoki savet sudstava je na sednici održanoj 16. decembra 2020. godine utvrdio Predlog odluke za izbor predsednika suda i predložio Narodnoj skupštini Republike Srbije izbor 17 kandidata, čija se imena nalaze u vašim materijalima i sudovi za koje se prelažu.To bi ukratko bili svi predlozi Visokog saveta sudstva. Smatramo da je Visoki savet sudstva zaista predložio najbolje kandidate i očekujemo da prihvatite predlog Visokog saveta sudstva. Hvala Zahvaljujem predstavnicima predlagača.Nastavljamo sa izlaganjima ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa.Ispred poslaničke grupe SPDS, Sanja Jefić Branković ima

razvoj pravosuđa predstavlja jedan od ključnih strateških prioriteta Republike Srbije i podrazumeva jedan trajan proces modernizacije i usklađivanja pravosuđa sa potrebama i države i društva, a u cilju obezbeđenja jedne vladavine prava i povećanja pravne sigurnosti, kao i u svakoj drugoj zemlji tako i u Srbiji.Razvoj pravosuđa obezbeđuje doslednu primenu principa podele vlasti u jednom demokratskom društvu u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije. Nezavisno, nepristrasno, odgovorno, stručno i efikasno pravosuđe neophodno je za funkcionisanje svakog društva, pa i našeg, i zato je njegova modernizacija kroz neka kreativna normativna rešenja, koja će, pre svega, biti primenjiva, kao i otvaranje ka javnosti, jedini je odgovor na visoki stepen kompleksnosti i dinamičnosti društvenih odnosa savremenog sveta u kome se nalazimo.To podrazumeva i da nosioci pravosudnih funkcija i zaposleni u pravosuđu raspolažu odgovarajućim kompetencijama, znanjima i veštinama, a kako bi obezbedili punu primenu načela zakonitosti i predvidivosti u postupanju, uz istovremeno korišćenje savremenih metoda rada kroz primenu informacione i komunikacione tehnologije, a koji su neophodni za delotvoran, efikasan i ekonomičan rad svakog pravosuđa.Svi navedeni aspekti trebalo bi da dovedu do povećanja poverenja građana u pravosudne institucije, da omoguće privlačenje i zadržavanje stranih investicija u Republici Srbiji kroz razumljive propise koji će se efektivno primenjivati, čime se garantuje delotvorna zaštita njihovih zakonitih interesa i obezbeđuje pravna sigurnost.Takođe, dalje unapređenje srpskog pravosuđa potrebno je usmeriti u pravcu usvajanja najviših evropskih standarda, uz istovremeno uvažavanje pravne tradicije Republike Srbije.U

zatim preduzimanje mera radi skraćivanja dužine trajanja postupaka i smanjenje ukupnog broja nerešenih predmeta, posebno onih starih predmeta koji već dugi niz godina ostaju nerešeni, zatim uspostavljanje mehanizama za alternativno rešavanje sporova, ja moram da kažem da medijacija ima i te kako dobar odziv, kako od strane stranaka, tako i na rešavanje, odnosno krajnji ishod samih sporova, kao i jačanje dostupnosti pravosudnih institucija i velike transparentnosti radu.Podsetiću da smo od 1. januara 2014. godine počeli sa primenom nove mreže sudova koja podrazumeva novu organizaciju sudova na sudove opšte i posebne nadležnosti i od tada do danas kontinuirano se radi na unapređenju i otklanjanju nedostataka u okviru svakog od sudova opšte, odnosno posebne nadležnosti.Danas se pred nama, između ostalog, nalazi i Predlog odluke o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija, a koji je podneo Visoki savet sudstva. Ja ću podsetiti da ovaj Visoko savet sudstva je konstituisan 6. aprila 2009. godine i ima 11 članova. Cilj njegovog postojanja jeste stvaranje nezavisnog i samostalnog organa kojim će se obezbediti i garantovati nezavisnost i samostalnost i sudija, ali i sudova.U

zakonom.Izborne članove čine šest sudija sa stalnom sudijskom funkcijom, od kojih je jedan sa teritorija AP i dva ugledna i istaknuta pravnik sa najmanje 15 godina iskustva u struci, od kojih je jedan advokat, a drugi profesor pravnog fakulteta.Kada

Projekat je imao za cilj da doprinese napretku sistema pravosuđa u Srbiji i vladavini prava, u skladu sa zahtevima pridruživanju EU i trajao je od 15. oktobra 2018. do 15. oktobra ove godine. Prioriteti koje je ovim projektom trebalo ostvariti svakako su osnaživanje, nezavisnost, odgovornost i transparentnost pravosuđa u radu, jačanje kapaciteta Saveta, kao i njihovih radnih tela, jačanje kapaciteta Administrativne kancelarije Saveta za pružanje efektivne i efikasne stručne administrativno-tehničke i druge podrške u Savetu, kao i podrška realizaciji ciljeva i zadataka samog Saveta, a koji su definisani u njihovim strateškim dokumentima.Kako se uticaj pandemije u velikoj meri odrazio i na funkcionisanje samih sudova, a u situaciji u kojoj je veliki broj sudija bio preopterećen kako starim predmetima koje još uvek nije mogao da reši, mislim da je pandemija virusa samo dodatno pogoršala stvari u tom kontekstu. U tom smislu, 16. novembra ove godine donet je plan otklanjanja posledica u radu sudova nakon okončanja proglašenja vanrednog stanja. Plan predviđa niz opštih, pojedinačnih i posebnih mera koje treba izvršiti do kraja godine, kako bi se sanirale posledice korona virusa u delu pravosuđa. Sprovešće ga radna grupa, koja najpre ima zadatak da odredi mere da se sudski postupci ubrzaju onoliko koliko je to moguće, kako bi se do kraja godine normalizovalo stanje u sudovima, a broj predmeta smanjio na onaj nivo koji je postojao 2019. godine.Radna grupa je formirana uz podršku i u okviru Projekta EU „Za Srbiju“, odnosno podrška Visokom kasacionom sudu i Projekta Agencije za međunarodni razvoj, vladavina prava. Prednost je svakako u rešavanju ovih sporova imaće hitni, prioritetni i stari predmeti. Plan predviđa, ne samo opšte mere o kojima sam sada govorila, već podrazumeva i pojedinačne mere koje predsednici sudova mogu da sprovedu kako bi anulirali posledice korona virusa u smislu hitnosti i načina rešavanja samih postupaka.Zatim, insistiraće se na korišćenju elektronskih oglasnih tabli i elektronske prodaje u izvršnim postupcima, naravno, u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. Prosto, moramo se prilagoditi novonastaloj situaciji i da pokušamo da način funkcionisanja sudova prilagodimo situaciji u kojoj se sada nalazimo usled korona virusa.Dalje, uz podršku Kancelarije Saveta Evrope u Srbiji, kao i delegacije EU, u narednom periodu potrebno je intenzivirati razgovore u pogledu zajedničkih planova usmerenih ka jačanju nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa uopšte. Mi se trenutno nalazimo na putu donošenja nekih veoma važnih ustavnih reformi u cilju jačanja nezavisnosti, nepristrasnosti, ali i većoj transparentnosti samog pravosuđa i to bi trebao da bude naš zajednički prioritet u nekom narednom periodu.Kako je vladavina prava jedan od ključnih argumenata u predpristupnim pregovorima mi se moramo fokusirati na smanjenje broja starih predmeta, na ujednačavanje sudske prakse koja će stvoriti neku vrstu pravne sigurnosti, ali i na usvajanje izmena relevantnih pravosudnih zakona koji su neophodni kako bi se unapredile garancije sudske nezavisnosti.Na kraju, pomenula bih i to da je u poslednjih šest godina EU pružila punu podršku vladavini prava i reformi pravosuđa u Srbiji, ali i unutrašnjim poslovima, u vrednosti od preko 163 miliona evra. Samo za sektor pravosuđa EU trenutno finansira tekuću pomoć pravosudnim reformama u iznosu od 13,5 miliona evra.Kako evra.Kako je Vlada Srbije početkom jula ove godine usvojila novu strategiju razvoja pravosuđa za period od 2020. do 2025. godine, ali i revidirani akcioni plan za poglavlje na nama je samo da preduzmemo sve one mere koje nam stoje na raspolaganju kako bismo poboljšali efikasnost kroz sva ova dokumenta koja smo doneli i koja će nam u tome pomoći. Hvala.

o sudiji iz tog suda, Mariji Bažalac, da vam dam neke dodatne informacije koje mogu biti od uticaja prilikom vašeg odlučivanja za izbor predsednika Prekršajnog suda u Kraljevu.Naime, protiv Marije Bažalac, bio je pokrenut disciplinski postupak od strane Disciplinske komisije Visokog saveta sudstva. Disciplinska komisija Visokog saveta sudstva je usvojila predlog disciplinskog tužioca za vođenje disciplinskog postupka i sudiju Mariju Bažalac proglasila odgovornom za izvršenje disciplinskog prekršaja neopravdane izmene godišnjeg rasporeda sudijskih poslova u sudu, i povreda principa slučajnog sudije suprotno zakonu iz člana 90. stav 1. alineja 17. Zakona o sudijama.Marija Bažalac je protiv ove odluke Disciplinske komisije izjavila žalbu Visokom savetu sudstva i rešavajući po žalbi Visoki savet sudstva je na sednici održanoj dana 11. 11. decembra 2020. godine, jednoglasno doneo rešenje koji je odbio žalbu kao neosnovanu i potvrdio rešenje Disciplinske komisije Visokog saveta sudstva od 9. oktobra 2020. godine.Prema tome, ovo rešenje Visokog saveta sudstva je konačno i odluka protiv sudije Marije Bažalac je konačna.

Gospodine predsedniče, drage koleginice i kolege, i juče sam rekao da smo mi predstavnici naroda. Zašto sam to rekao? Uglavnom je objasnio kolega Đukanović. U ime poslaničke grupe SPS mi ćemo glasati za sve ovo što ste predložili. Nije bilo potrebno da nam čitate, jer smo to dobili u materijalima, ali ono što je dobro, što se ja nadam da ćemo usvojiti, mere Vlade Srbije za promene Ustava, i da će ovo biti poslednji put, da mi biramo vas i predsednike sudova, i Državno veće tužilaštva, „mutatis mutandis“, kad kažem za sudije odnosi se i na njih.Slažem se sa kolegom Đukanovićem u skoro svemu što je izgovorio, jer on je i advokat pored toga, nas ima dosta advokata ovde, u SPS dvoje, ali mnogo više ovde.Zašto vam ovo sad govorim? Hoću još nešto da kažem. Mi smo dobili predlog Vlade o kome ćemo verovatno diskutovati sigurno, ne znam kad, kome se u pravosuđu traže izvesne izmene. Pozdravljam izmene, npr. da ne bude Vrhovni kasacioni sud, jer ne znam zašto ste to stavili, jer to su babe i žabe, kasacija i Vrhovni sud nije isto. Ne znam kako se vi niste pobunili zbog toga. Ali, dobro, to je vaš problem.Nadam se dalje, da će sudije ovako i onako suditi, ovo i ono. Jedino što je kolega Đukanović govorio, jedino što nas zanima to je da se izbori za sudije, prvi izbor za sudije bude ovde.Zašto ovde.Zašto da bude ovde? Zato sam ja i rekao, da smo mi predstavnici naroda, nas kontroliše nas, narod nas je izabrao, vas nije. nije. Mi biramo vladu, mi možemo da oborimo vladu sutra ako ne valja.Kako vi to mislite? Kako je to nalazište Venecijanske komisije

samo Bog ne mora nikoga da pita. U različitim vlastima, nije sudska vlast od Boga data. Ona je isto jedna od vrsta vlasti i neko ih mora kontrolisati.Sada,

su dugo. Vi ste nama pročitali imena koja smo dobili u materijalu, niste morali, dobili smo biografije, zato se nadam da više neću nikad morati da glasam za predsednike sudova, jer vi treba da ih izaberete,

slažem se da ne treba jednom izabranog sudiju za tri godine ponovo da proveravamo, i to je mešanje u nezavisnost pravosuđa. Ali, nas je 250

koja naravno, nije uspela. Mi smo govorili, kaže naš narod – put u pakao je popločan dobrim namerama, ali nisu bile ni dobre namere. Čišćeni su sudovi, od nekoga ovako, onako. Jedna grupa je odgovarala, trošila po tri minuta, i manje od tri minuta za jednog sudiju, da ga izbaci ili unapredi.

naši članovi su bili, opet se lažem, da iz izvršne vlasti nikog ne treba da bude u Vrhovnom savetu sudstva, i isto se slažem, ako to smatrate da treba, da ne treba niko iz Skupštine, ali

Inače, zajedno primate plate na istom mestu i to je mešanje koje nije dobro, ne treba u istoj zgradi da budete. Na tome sam radio dok sam bio predsednik Komore, ali nažalost, desio se raspad Jugoslavije, da ne budete zajedno nigde i da čekate vi tužioci isto na red kao i vi advokati, a ne da uđemo mi u sudnicu, a vi sedite već sa predsednikom.

kako smo mi to rešavali. Kada su nam predlagali nekoga za sudiju, mi smo zvali Advokatsku komoru odakle je taj sudija, i tražili smo da se advokati izjasne, da li taj sudija treba da napreduje ili ne treba, da li je dobar ili nije i onda smo tako reagovali. Drugo je pitanje bilo naše pravo da pojedine iz vaših redova i onih redova iz Tužilaštva ne primimo u komoru, jer su bile sudije i tužioci koji su se prema nama ponašali gore nego prema optuženima. Bio je jedan tužilac za ratne zločine koga nismo hteli da čujemo da … jer jer su ulazili iz nevladinih organizacija kod njega, on je bio najsrećniji što je Bramerc rekao za njega da je najbolji čovek i najbolji tužilac. Nama ne treba takav u advokaturi.Znate advokaturi.Znate šta je bitno? Ako biste vi izuzeli i to, ja ovo lobiram više poslanicima nego bilo kome, jer se nadam da će razum zavladati i prevladati, da mi biramo sudije, pa ovako, mi imamo više partija, neka svako pita svoj odbor o kom čoveku se radi, a ne da ja čitam imena i nemam pojma ko su ti

Predsednik Francuske Republike postavlja sudije, ali kako? Tako što dobije imena i onda se da ukaz kojim se postavljaju sudije i on se u to ne mislim ja da je ova Skupština predsednik Republike i da mi treba ukazom da postavljamo sudije, nego razumom, moramo da znamo o kojim ljudima se radi. Jer, ako ne zna, ta greška je neoprostiva, traje do penzije. Znači, izabraćemo čoveka sa 30 godina a onda 35 godina ćemo morati da ga trpimo, on će ko zna kakve greške da napravi.Pravosuđe je posle zdravstva najvažnije. Apsolutno se slažem, treći put pominjem Đukanovića, da smo oborili vrednost pravosuđa. E, daj da ga promenimo, hajde da uradimo nešto.Evropska komisija nam zamera da nemamo opoziciju. Ako nemamo, hajde da to pretvorimo u prednost. Mi radimo i subotom i nedeljom. Donećemo sve te propise, uradićemo sve što treba i onda neka Vlada vidi šta će da uradi sa

poslanici su predstavnici naroda i zato se donosi presuda u ime naroda. Zamislite ako tih 10 ljudi budu takvu vlast imali, da li će sudije da donose presudu u ime Vrhovnog saveta sudstva, jer više nemaju nikakve veze sa narodom. Kakve veze imaju narod i oni, kad ih mi ne biramo?Da

Apsolutno to prihvatam. Đuka, imaš ti problema oko toga što si rekao, ali hajde da podelimo zajedno taj problem, jer zajedno isto mislimo. Hvala vam lepo i izvinite, još jednom. Hvala